**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji, čitanje, P.Z. br. 468 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda …/Govornik se ne razumije./… prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji, s konačnim prijedlogom zakona. Ja bih rekao da je ovo ne toliko važan zakon, nego je važan sporazum koji se potvrđuje ovim zakonom zbog toga što je ovo jedan u nizu sporazuma koji je Republika Hrvatska potpisala sa vladama, odnosno odgovarajućim institucijama drugih država i koji su se do sada pokazali, znači ti sporazumi o policijskoj suradnji kao izuzetno efikasno oružje u suradnji Ministarstva unutarnjih poslova, konkretno između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i policija drugih država u borbi protiv kriminala, i to u pravilu protiv najtežih oblika kriminala. Ja ću samo podsjetiti da trenutno Republika Hrvatska ima potpisana ukupno 32 dvostrana međunarodna ugovora, od njih je na snazi 22. Budući su neki prestali važiti, odnosno došlo je do određenih promjena u okviru tih u okviru tih država koje su postojale. I isto tako je u tijeku pregovaranje o potpisivanju sporazuma sa nekoliko europskih, ali i izvaneuropskih država. I ponovo ponavljam da su se ovi sporazumi o policijskoj suradnji pokazali kao izuzetno efikasno oruđe i smatram da u okviru svih ovih događanja, budući nam je Srbija prvi susjed, smo svi svjedoci koliko će i ovaj sporazum koji će se potvrditi ovim zakonom koji je pred vama još pojačati i poboljšati suradnju između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Republike Srbije, a koja je i u ovom trenutku dobra i koja je rezultirala nizom zajedničkih obrada koje su na kraju i rezultirale razotkrivanjem nekoliko organiziranih skupina, odnosno nekoliko počinitelja vrlo teških kaznenih djela, bilo u Republici Hrvatskoj, bilo u Republici Srbiji, ili na međunarodnom planu. Zbog toga pozivam da se ovaj zakon donese zbog toga što će njime biti potvrđen sporazum koji će Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske dati jedno vrlo efikasno i moćno oružje u suradnji sa Ministarstvom Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srbije, u zajedničkoj borbi protiv pošasti suvremenog organiziranog kriminala, i najtežeg oblika kaznenih djela koja se provode na ovim područjima. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Hvala. Evo klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prihvaćanje ovog Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji. Naime, suvremeni trendovi kretanja kriminaliteta, a posebno njezini fenomenološki oblici ukazuju na potrebu razvoja novih metoda policijske borbe protiv svih vidova kriminala. U tom kontekstu poseban značaj i važnost dobivaju metode borbe protiv složenih oblika kriminaliteta u koje sasvim sigurno spadaju organizirani kriminalitet i terorizam. Ono što je njihova zajednička značajka jest da uz strukturu i organizaciju ta hijerarhija pripadnika takvih kriminalnih skupina imaju međunarodni karakter, i podrazumijevaju kriminalne aktivnosti na prostoru više različitih država, a nerijetko i kontinenata. Uvjeren sam kako je bez međunarodne policijske suradnje nezamisliva uspješna borba protiv organiziranog kriminala i terorizma. Koliko je međunarodna policijska suradnja važna za Hrvatsku pokazuje cijeli niz slučajeva iz prošlosti od kojih nam je najsvježiji u siječnju slučaj ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića. U sjećanju, u slučaju ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, Naime, kao što svi to već dobro znate akteri tog teškog zločina udruženi za pripremanje i izvršenje ubojstva dolaze s prostora najmanje tri države u regiji. Da bi policija iz različitih država kao operativne službe mogle dobro surađivati, osnovni preduvjet je da za takvu suradnju postoji prije svega snažna politička podrška, a nakon toga i pravni okvir za međunarodnu policijsku suradnju. U svom prvom obraćanju Hrvatskom saboru, ministar unutarnjih poslova gospodin Tomislav Karamarko kao jedan od strateških ciljeva naveo je upravo unapređenje međunarodne policijske suradnje, misleći pri tome na jačanje postojećih oblika i vidova suradnje, prije svega kroz jačanje bilateralne suradnje sa zemljama u regiji, a potom i kroz nastavak kontinuirane i uspješne suradnje putem međunarodnih organizacija. Republika Hrvatska potpisnica je 29 bilateralnih ugovora o međunarodnoj policijskoj suradnji, 8 sporazuma na razini Ministarstva unutarnjih poslova, te dva multilateralna sporazuma koji policiji omogućavaju razmjenu saznanja i iskustava, u preuzimanju najbolje prakse i primjenu najnovijih dostignuća u području kriminalističke tehnike i kriminalističke taktike za borbu protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji koji su dvojica ministara potpisali 25. svibnja prošle godine po svom sadržaju spada u novu modernu generaciju međunarodnih ugovora takve vrste. Naime, spomenuti Ugovor omogućava policiji kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji da u borbi protiv kriminala ali i drugim područjima ugrožavanja sigurnosti koriste široku lepezu instrumenata međunarodno policijske suradnje, poput časnika za vezu, zajedničkih istražnih timova, zaštitu svjedoka, zajedničke kontaktne službe, razmjenu informacija i drugo. Upravo su ovi instrumenti suradnje preduvjet da policije budu učinkovite u suzbijanju kriminala koji ima međunarodnu dimenziju. I u konačnici kada govorimo o međunarodnoj policijskoj suradnji i dajemo svoj sud o tome koliko je ona dobra ili ne, ne smijemo samo uzimati u obzir razmjere te suradnje na najvišim razinama rukovođenja između ministara i šefova policije, jer kvaliteta te suradnje ovisi o suradnji na operativnim razinama, mjerena brzinom razmjene informacije, kvalitetom tih informacija i povjerenjem koje postoji između dvije policijske organizacije. Sporazum između vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije u potpunosti osigurava pravni okvir da međunarodno policijska suradnja odnosno borba protiv svih oblika kriminala, s međunarodnom dimenzijom bude u potpunosti učinkovita. Evo, još jednom Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će navedeni sporazum. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U Ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Šime LUčin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, odmah na početku da kažem da će Klub SDP-a podržati ovaj Zakon i smatramo da je on važan Zakon. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga jer možda ovaj Zakon se bavi problematikom i tretira problematiku koja je ajde da tako nazovem, tipska pa se on ovakav tip zakona potpisuje i sa Izraelom i sa MOldavijom ili ne znam sa bilo kojom drugom zemljom, ne samo Europe nego i svijeta, dakle s tog aspekta možda bi netko i rekao to je jedan u nizu takvih Zakona, to je onaj zakon koji se često u onom političkom žargonu zovu prigodničarski zakon. Dakle, kada se nađu dva visoka politička dužnosnika onda ako nemaju čime okruniti svoj zajednički susret onda potpišu ovakav jedan zakon. Međutim, mi u SDP-u držimo da ovaj Zakon nije i ne smije, barem ne bi trebao biti takav tip zakona, zašto? Iz jednostavnog razloga jer se on odnosi na nama susjednu zemlju. Sam državni tajnik je u svom izlaganju spomenuo nekoliko prilika i situacija kada je policijska suradnja određenog tipa i dala suradnju u nekim akcijama, međutim, na ovim prostorima, u ovoj regiji prije svega mislim na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju pa da ne idem dalje, teško se boriti protiv organiziranog kriminala ukoliko ne postoji spremnost i jedne i druge strane da surađuju u rješavanju tih problema. Dakle, za mene se tu otvara, i ja ga moram spomenuti, jedno drugo pitanje koje je jako bitno. Imajući druga iskustva i prateći u neko vrijeme situaciju na polju suradnje između Hrvatske i Srbije, ne samo kada je riječ o policijskoj suradnji nego inače, mislim da tu suradnju bez obzira na kvalitetu nekakvih zakona koji su više tehnički ili operativnog tipa, determiniraju zapravo opće političke prilike. U tom smislu kada su zategnuti nekakvi odnosi između Hrvatske i Srbije, kada s jedne ili druge strane sa visokih mjesta dolaze određene poruke odnosno nesporazumi, onda ovakav tip tip sporazuma i zakona dakle ta operativna, ajde da tako nazovem suradnja dolazi u pitanje. Dakle, mislim da je jako važno da se ovakav tip sporazuma realizira i stoga bih državni tajniče molio da neke stvari koje se nama čine možda nedorečenim ili nam bar do kraja nisu jasne pojasne, iz više razloga. Prvi razlog je taj dakle mi smo 2002. godine nakon niza godina problema na tom planu potpisali sporazum sa Ministarstvom unutarnjih poslova tada još ne Srbije, odnosno i Srbije i tada Jugoslavije, dakle to su bili prvi koraci. Sada mene interesira zašto je trebalo, znamo da su se političke prilike u cijelosti promijenile. Recimo, primjer, da više i Europska unija drugačije tretira Srbiju a da ne kažem kakva je pozicija Hrvatske u odnosu na ono vrijeme. Interesira me zašto je trebalo trebalo proći 8 godina nešto malo manje da se ide u jedan novi kvalitativni skok. E sada zašto to ističem. Zato jer plašimo se da ovaj Zakon ne upadne u tu tipsku priču koja je samo jedna u nizu prigodničarskih zakona. Ono što se nama čini jako bitno, a istovremeno u tom Sporazumu je samo naznačeno a nije dovedeno do kraja to je pitanje prevencije. Mislimo da bi se jako dobro s izmjenom podataka praćenjem određenih osoba i sve ono što je policijski posao dalo uraditi na prevenciju znamo upravo kako ta priča otprilike izgleda, u najvećim pljačkama ili u najvećim zločinima koji se organiziraju u Hrvatskoj ili iz Hrvatske dolaze izvršitelji iz Srbije. I imate i obrnutu priču i u tom kontekstu mislimo da bi se na polju prevencije da je to trebalo detaljnije razraditi. Možda bi zapravo trebalo vidjeti i tu činjenicu da ovakav tip Zakona ne zahtjeva dodatna sredstva. E to je ono što mene buni. Tipski zakoni obično ili prigodničarski zakoni sporazuma ne zahtijevaju dodatna sredstva, ali ako ne znam, se stvarno misli na istražitelje prikrivene i na zaštitu svjedoka, da ne idem sada u detalje, ja ne znam jedino ako ako na nekim stavkama Ministarstvo unutarnjih poslova nema dovoljno novaca da se ovakve nekakve aktivnosti isfinanciraju stoga smo mi mišljenja da je trebalo predvidjeti barem nekakva sredstva. I sada ova pitanja koja sam spomenuo. Zapravo definicija zamolbe i odgovora na zamolbu. Po nama nije jasno kad zamolba ide, kad zamolba ne ide. Ne znam meni rokovi nisu isto tamo jasni, jel? Znamo da u ovim situacija potrebno je promptno djelovanje, dakle odmah. Sad čekat da netko pošalje zamolbu, da se na tu zamolbu pismeno odgovori, odnosno da se pošalju podaci dotle se već desi razbojstvo ili ubojstvo ili nešto gore. Možda malo pojašnjenje oko te oko te zamolbe i odgovora. I koje su to situacije kad treba zamolba iako je tamo nešto navedeno, ali se to ne vidi, ali mislim da je bitno da se to zna. I sad ono pitanje jel' koje je po meni isto nejasno, pitanje zaštite svjedoka. Dakle, meni nije jasno kako i na kakav način provođenje zaštićenih svjedoka vršiti po nacionalnim zakonodavstvima? Jer to znači da će se recimo zaštićeni svjedok iz Srbije koji će naći utočište u Hrvatskoj štititi po srpskim zakonima ili po hrvatskim? I obrnuta situacija. Recimo tu je još ona jedna priča što je sa novcima što sam spomenuo. I nešto također jako važno i čini mi se možda i najvažnije. Imam osjećaj da se iz ovog sporazuma dovoljno transparentno ne vidi različita pozicija Hrvatske i Srbije u odnosu prema Europskoj uniji. Evo, dakle to je pitanje nadzora državne granice. Situacija Schengena, da li to znači da će ove situacije koje su propisane ovim zakonom oko suradnje oko nadzora na granice zajedničkih ophodnji itd., da li će se one odnositi na jedan duži vremenski period ili će se zapravo ta situacija produbiti, ja se nadam za koju godinu kad Hrvatska na svojim granicama uvede Schengen. To je zapravo tako kažem, neki ilegalni putovi ne vode sa zapada na istok nego sa istoka na zapad. I na kraju također možda potrebno jedno jako važno objašnjenje. Dakle, mislim da kad je riječ o osobnim podacima iako je tu uvijek moguće zlouporabe, da je to dobro riješeno. Međutim, oko klasificiranih podataka vidite tamo se između ostalog navodi da će se izmjenjivati svi klasificirani podaci. Pa onda između ostalog stoji i ono što se u Hrvatskoj klasificira vrlo tajno, odnosno u Srbiji što je državna tajna. I u Hrvatskoj i u Srbiji ta klasifikacija odnosi se na nacionalnu sigurnost. E sad, meni nije jasno zašto će se kroz ovaj sporazum razmjenjivati ili postoji mogućnost razmijene klasificiranih podataka koji su bitni za nacionalnu sigurnost. Mislim da je i to trebalo barem po meni to malo bolje po meni to malo bolje razraditi, odnosno barem jasnije koje su to prilike jer znate međunarodni sporazumi su međunarodni sporazumi. Iz njih proizlaze određene obveze. hvala lijepo. Dakle, još jednom napominjem klub SDP-a podržava i prihvatit će ovaj prijedlog zakona ukoliko državni tajnik se ima namjeru obraćati molio bi da ovih nekoliko pojašnjenja nam da. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HSS-a uvaženi kolega zastupnik Stanko Grčić. Izvolite, kolega Grčić.

Klub HSS-a podržava predmetni tekst prijedloga zakona i sporazuma jer su u skladu sa sigurnosnom politikom koja se razvija u okviru Vlade Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, a koja podupire ciljeve vanjske politike RH na ostvarivanju sigurnosne suradnje i kooperacije sa susjednim državama. Donošenjem ovog zakona, odnosno potvrđivanjem ovog sporazuma želi se jasno formulirati odlučnost države u unapređenju ukupnog područja sigurnosti od svih opasnosti za javnu sigurnost i javni red, sprečavanje i progona kaznenih djela do nadzora državne granice u pograničnom području. Činjenica je da su aktivnosti iz djelokruga policije postale važan čimbenik za unapređenje zajedničke pomoći među državama i da će ubuduće nadležne institucije više nego što je to bio slučaj do sada značajnije participirati u provođenju ovih zadaća. zadaća. Sjetimo se samo činjenice da kriminal nema granica te da su kriminalci u uspostavi međudržavnih relacija često ispred policije. Nadamo se da se ovim sporazumom stvaraju uvjeti da više nema sigurnosnih utočišta u susjedstvu za teškoće, za teške kriminalce ili obrnuto. Pri tome mislimo da su pojedina pitanja iz područja sigurnosti sa Republikom Srbijom i Bosnom i Hercegovinom bolja i jesu pod posebnim povećalom. Slijedom navedenog nadamo se da će se donošenjem ovog zakona olakšati rad našim nadležnim institucijama s partnerima i susjedne države potpisnice sporazuma, a posebno u borbi protiv organiziranog kriminala, borbi protiv gospodarskih i financijskih prijestupa, borbi protiv terorizma, borbi protiv krivotvorenja u borbi protiv krijumčarenja kulturnih dobara i ukradenih umjetničkih predmeta kao i u sigurnosti zračnog i kopnenog prometa i u niz drugih područja. Ovim sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji uspostavlja se predmet potrebni pravni okvir međusobne suradnje dviju država u području suradnje na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala te se pravno uređuju osnovna pitanja vezano uz prevenciju, suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela organiziranog i teškog kriminala i zbog toga će klub HSS-a podržati podržati prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji. Hvala lijepa.

Sporazum s Republikom Srbijom na planu policijske suradnje, iznimno je važan dokument. Ne samo zbog činjenice što je dosadašnja suradnja se uglavnom temeljila na starom starom jednom takvom sporazumu kojemu je polako istekao rok, a i smisao i dorečenost u nekim dijelovima, nego iz čitavog niza drugih razloga. Prije svega radi se o tome da su Hrvatska i Srbija susjedne države i da je uputno da susjedne države ovaj oblik policijske suradnje dignu na višu razinu, od one koja je definirana međunarodnim sporazumima višega ranga, suradnjom unutar Europola, Interpola itd. Drugi element je činjenica da su i jedna i druga država na Balkanu. Balkanu koji nije samo geografski pojam nego i kolokvijalno jedan prostor na kojemu organizirani kriminal djeluje i ima neke specifične pojavnosti intenzivnije nego u drugim dijelovima Europe. Činjenica je da su obje zemlje na glavnoj ruti kojom ulazi ogromna količina narkotika u Europu, činjenica da na toj ruti je vrlo frekventan posao organiziranih kriminalnih skupina na trgovini, odnosno švercu ne samo dakle narkoticima, odnosno opojnim sredstvima, nego i cigareta, drugih dobara među kojima je oružje, ali nažalost i ljudi. Poznato nam je da mafijaški klanovi u obje zemlje jako dobro surađuju i da reklo bi se djeluju i preko granično. Samo slučaj ubojstva gospodina Ive Pukanića već kazuje koliko je komplicirana, složena i dobro uhodana ta mreža suradnje organiziranih kriminalnih skupina i u Hrvatskoj i u Srbiji. Jednako tako činjenica je da je Republika Srbija jedna od naših susjednih država s kojom nemamo definirano pitanje granice, prije svega na Dunavu i činjenica je da Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju ulazi u jedan novi režim obveza, jer će ulaskom u šengenski sustav Republika Hrvatska podnijeti onu vrstu tereta koju danas nose policije, odnosno vlade država koje se nalaze na vanjskom obodu Unije, jer će Republika Hrvatska uskoro biti tako pozicionirana država. Nacionalni interes, državni interes Republika Hrvatska da ta granica, šengenska granica što prije premjesti sa hrvatskih granica negdje dalje. Činjenica je da je proteklih godina policijska vlast i u Hrvatskoj i u Srbiji ostvarila čitav niz kvalitetnih programa suradnje, ali je isto tako činjenica da je na tu suradnju tjerala potreba, ljuta potreba, nego stvarni komotan, dobro osmišljen pravni okvir. I zato je dobro da ovaj sporazum osobito jača suradnju u području otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red, sprečavanje i progon kaznenih djela, te stanje sigurnosti u nadzoru državne granice. okvir unutar kojeg se događa najveći broj incidenata, pa i kaznenih djela koje obadvije države i policije obiju država imaju u vrhu svojih prioriteta kao rješavanje, jer se neminovno odražavaju i na stanje kriminaliteta unutar tih samih država. Mislimo da će ovaj sporazum unaprijediti ili omogućiti unapređenje učinkovitosti policije obzirom da se mogućnost komunikacije u hitnim slučajevima pored one koja se obavlja redovitim kanalima između nacionalnih središnjih tijela, može odvijati i neposredno između nadležnih policijskih tijela na terenu. Ali isto tako i specijaliziranih policijskih tijela koje mogu odmah intervenirati u sprečavanju i suzbijanju kaznenih djela. Jednako tako ovaj sporazum definira i pitanje službenog tranzita policijskih snaga jedne ili druge države preko teritorija one druge države u cilju uštede vremena i financijskih sredstava. Naravno dobro je da ovim sporazumom ne diramo, odnosno ne pokušavamo prejudicirati jedno pitanje neriješene granice između dviju država, već se ono fleksibilno postavlja na način koji omogućava policijama da djeluju, a ne da se nadmudruju gdje je crta do do koje ide nadležnost jedne ili druge policije. Poglavlja u kojima se detaljno razrađuju mogućnosti suradnje na području sigurnosti u športu, zaštiti svjedoka, djelovanju prikrivenih istražitelja, te policijska suradnja u suzbijanju korupcije i drugih kaznenih djela protiv službene dužnosti, također unapređuju suradnju hrvatske i srpske policije. Iz nedavnih iskustava vidjeli smo kako se praksa bez postojanja dobrog i kvalitetnog sporazuma o dviju policija, može zapravo pretvoriti u podlogu koja omogućuje kriminalcima i smutljivcima raznih profila da bez problema nađu utočište u drugoj državi, da se tamo sklone od hrvatskih zakona i da im se teško ulazi u trag. Dobro je da je predviđena mogućnost razmjene podataka o posjedovanju i vlasništvu nekretnina, pokretnina i vrijednosnih papira, jer to može bitno doprinijeti borbi protiv korupcije u obadvije države. To što mi u posljednjih 7 mjeseci bilježimo kao određene uspjehe u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta, izgleda da tek čeka Srbiju. Ali i jedna i druga država imaju itekako snažne interese da razmjenom ove vrste informacija i podataka lakše stanu u kraj organiziranom kriminalu, a osobito korupciji, pranju novca, sklanjanju prljavoga novca itd. Ozbiljniji prigovor ovome sporazumu eventualno bismo mogli naći u nedostatku mjera kojima bi se unaprijedila policijska suradnja u progonu i lociranju osumnjičenih za ratne zločine. Naime, i jedna i druga država u tome smislu imaju izražene interese, ozbiljne probleme pred međunarodnim tribunalom a i jedna i druga država su zapravo utočište ili pribježište bile ili jesu dijela osumnjičenih a osobito se to naravno odnosi na na one koji su počinili zločine u Hrvatskoj a koji se danas nalaze u bijegu. Prije svega misli se na osumnjičene zločince velikoga kalibra, ne samo za počinjena djela u Hrvatskoj nego i u Bosni i Hercegovini. Nadamo se doduše da će tu situaciju ublažiti činjenica da na području suradnje državnih odvjetništava dviju država je postignut čitav niz dobrih i kvalitetnih dogovora i konkretnih akcija, međutim smatramo da ne bi bilo loše da se ovaj tip suradnje obzirom da će pitanje progona ratnih zločinaca duže vrijeme opterećivati i jednu i drugu državu ipak nađe u sporazumu ovakve vrste. No, on je već potpisan. Kao takav tekst se ne može mijenjati ali žao nam je da obje strane koje su ga pregovarale i dogovorile nisu našle načina da da se i ta vrsta suradnje definira i unese u ovakav međudržavni sporazum. Zahvaljujem. **Friščić, Više prijava u ime klubova nema. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se za pojedinačnu raspravu prijavio uvaženi kolega Niko Rebić. Izvolite kolega Rebić. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Donošenjem ovog Prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji prestaje vrijediti sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Jugoslavije iz 2002. godine. Isto tako, ovim se zakonom potvrđuje sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Donošenjem ovog zakona uspostavlja se pravni okvir međusobne suradnje u području suzbijanja organiziranog i i teškog kriminala te se pravno uređuju osnovna pitanja vezana uz prevenciju, suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela organiziranog i teškog kriminala. Ovaj sporazum je rezultat zajedničke želje dviju država za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje koji će doprinositi poboljšanju odnosa dviju država. Ono što je poseban interes naše države je poboljšavanje policijske suradnje između dviju država otklanjanjem opasnosti za javnu sigurnost i javni red, područje sprječavanja i progona kaznenih djela te područje stanja sigurnosti u nadzoru državne granice u pograničnom području. Glavni cilj u potvrđivanju ovog sporazuma je pružanje međusobne pomoći i usklađivanje javnog djelovanja u borbi protiv organiziranog kriminala. Sam sporazum o policijskoj suradnji između dviju država potpisan je u Rijeci ove godine i podijeljen je na osam poglavlja. U prvom poglavlju ugovorne stranke jačaju suradnju u području otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red, sprječavanje progona kaznenih djela te stanje sigurnosti uz državne granice u pograničnom području. U drugom poglavlju u članku 3. do 5. određene su opće odredbe o policijskoj suradnji između dvije države. U 3. poglavlju govori se o područjima suradnje policijskih tijela dviju država i obuhvaća razmjenu iskustava o primjeni nacionalnog zakonodavstva te prevenciju kriminaliteta kao i razmjenu informacija o razvojnim tendencijama kod suzbijanja korupcije te drugih kaznenih djela. Poglavlje 4. uređuje posebne oblike suradnje koji razrađuje kontrolirane isporuke droge, oružja, eksplozivnih tvari i krivotvorenog novca da bi se otkrili nalogodavci i drugi sudionici. Uređeni su i izvidi prikrivenih istražitelja. U članku 9. policijska tijela uzajamno se pomažu u području zaštite svjedoka. Pomoć obuhvaća razmjenu informacija, logističku pomoć te prihvat osoba koje je potrebno za zaštitu. U članku 10. ugovorne stranke može uputiti časnika za vezu u policijskim tijelima druge države uz suglasnost njezinog nacionalnog središnjeg tijela. Ugovorne stranke surađivat će i razmjenjivati informacije vezane za športske događaje. Razmjena obuhvaća i dostavu osobnih podataka o navijačima sklonim nasilju kao i upućivanje i prihvat policijskih timova za vrijeme održavanja navedenih športskih događaja te njihovo djelovanje na području druge strane. Poglavlje 5 govori o suradnji u području nadzora državne granice. U ovom poglavlju se regulira da predstavnici granične policije obiju država surađuju u području nadzora i zaštite državne granice. Predviđa se upotreba mješovitih ophodnji u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, zajedničke kontaktne službe, međusobno komuniciranje i telekomunikacijska povezanost. povezanost. S obzirom na prirodu postupaka kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorima ali polazeći od zajedničke želje za poboljšanjem odnosa u području policijske suradnje mislim da ovaj prijedlog zakona treba prihvatiti. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Idući se za raspravu prijavio kolega Ivan Šantek. Kolega Šantek, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona kojim se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. našeg Ustava postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o policijskoj suradnji rezultat je ne samo zajedničke želje za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje u području suradnje policija, posebno u području suzbijanja međunarodne opasnosti za javnu sigurnost te suzbijanje međunarodnog kriminaliteta nego bih rekao i prijeka potreba jer smo svjedoci aktualnih događaja koliko je ova suradnja važna zbog suzbijanja kriminaliteta koji ne poznaje granice. Nakon sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminaliteta i nezakonitog trgovanja drogama koji je potpisan u Beogradu 2002. godine. Ovaj novi sporazum predstavlja nastavak, daljnje unapređenje i produbljivanje međusobne suradnje dviju država. Cilj međusobne suradnje Hrvatske i Srbije je pružanje međusobne pomoći te pospješivanje u djelotvornosti i usklađivanje djelovanja u borbi protiv međunarodnog kriminala. Prema ovom sporazumu policije dviju država u okviru svojih nadležnosti pružaju po zamolbi pomoć oko utvrđivanja vlasnika vozila, upita o vozačkim dozvolama i sličnim dozvolama, utvrđivanje prebivališta, boravišta i njihovog pravnog temelja, utvrđivanje vlasnika i korisnika telefonskih priključaka, utvrđivanje identiteta, obavijesti o porijeklu stvari npr. oružja, motornih vozila, vodenih plovila te obavijest o posjedovanju i vlasništvu nekretnina, pokretnina i vrijednosnih papira što je naročito važno oko suzbijanja korupcije. Policije dviju država u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom u pojedinačnim slučajevima međusobno razmjenjuju informacije i bez zamolbe ako su te informacije policijski interesantne. Važno područje odnosa policija dviju država odnosi se na suradnju u području obrazovanja i stručnog usavršavanja putem razmjene nastavnih planova i programa, zajedničkih seminara i vježbi te razmjene predavača, stručnjaka i Možda je u ovom trenutku važno naglasiti da policije surađuju i u suzbijanju korupcije koja obuhvaća razmjenu iskustava o primjeni nacionalnog zakonodavstva, razmjenu informacija i analiza o uzrocima i razvoju tendencija oko suzbijanja korupcije. Sporazumom su regulirana ostala bitna područja za policijsku suradnju kao što su kontrolirane isporuke, izvidi prikrivenih istražitelja, zaštite svjedoka, suradnja na području sigurnosti u športu i velikih događaja, suradnja u području nadzora državne granice. Prema ovom sporazumu službene osobe jedne države koje u okviru suradnje prema ovom sporazumu se nalaze na području druge države nemaju policijske ovlasti i u provedbi ovih mjera one su dužne pridržavati se nacionalnog zakonodavstva druge države. Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje važiti dosadašnji Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Jugoslavije o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonitog trgovanja drogom koji je potpisan u Beogradu 8. svibnja 2002. godine.

Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U odnosima Republike Hrvatske i Republike Srbije sklopljen je niz obostranih sporazuma kojima je pravno uređen čitav niz područja suradnje od interesa za obje strane. Sporazum dviju vlada o policijskog suradnji rezultat je zajedničke želje za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje u području suradnje policije, a posebice u području suzbijanja međunarodne opasnosti za javnu sigurnost te suzbijanje međunarodnog kriminaliteta. Za obje države to je jedan od važnijih sporazuma koji predstavlja temeljni element za daljnje produbljivanje i međusobnu suradnju dviju država i doprinosi nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa dviju država koje su glavni čimbenici sigurnosti u ovom dijelu Europe. S obzirom na velik značaj međunarodne policijske suradnje od interesa je Republike Hrvatske promicanje i produbljivanje suradnje s Republikom Srbijom u područjima otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red, u području sprečavanja i progona kaznenih djela te u području stanja sigurnosti u nadzoru državne granice u pograničnom području. Cilj te suradnje je pružanje međusobne pomoći te pospješivanje djelovanja u borbi protiv organiziranog međunarodnog kriminala. Ovaj sporazum je svakako dobrodošao i potreban za obje strane jer svakako je interes i Republike Hrvatske i Republike Srbije da imaju što bolja rješenja … /Govornik se ne razumije./… suzbijanja i sprečavanja prije svega organiziranog međunarodnog kriminala, ali isto tako i sprečavanjem i suzbijanjem kriminalnih djela u vlastitim državama. Poznato je da kriminal ne poznaje granice, pogotovo u vremenima kad nije bilo nikakvih sporazuma i odnosa između dviju spomenutih vlada iz poznatih i razumljivih razloga. To je svakako bilo zlatno doba za cvjetanje kriminala s obje strane granice jer kriminalni milje nije nikada imao tih problema koje su imale svojevremeno naše države, a pogotovo problem njihovog zajedničkog djelovanja nije bio ratna situacija već štoviše, tada je svakako to bilo zlatno doba za cvjetanje kriminala. Isto to je daleko iza nas i svakako jedna i druga vlada koje djeluju sada već u uređenim sustavima, pogotovo Republika Hrvatska, moraju sjesti za zajednički stol i dogovoriti i potpisati međunarodnu suradnju što je svakako u interesu prije svega njihovih građana. Potpisom i usvajanjem takvog sporazuma kao što je ovaj bitno se može i mora popraviti sigurnosna situacija kako u Republici Hrvatskoj tako i u Republici Srbiji. Veliki je napredak što ovim sporazumom koalicijska tijela obiju strana u okviru svoje nadležnosti jedno drugom po zamolbi pružaju administrativnu pomoć u otklanjanju opasnosti za javnu sigurnost i javni red. Također treba naglasiti još jednu važnu i značajnu odredbu iz tog sporazuma, a ona se odnosi na to da ugovorne strane mogu po prethodno upućenoj zamolbi pružiti jedna drugoj pomoć u vođenju istraga pomoću službenih osoba koje djeluju u tajnosti ili s izmijenjenim identitetom. Naravno da je ovim sporazumom obuhvaćeno i niz drugih mjera koje nesumnjivo doprinose visokom stupnju sigurnosti građana i imovine s obje strane granice. Ono što bih ja još htio naglasiti je onaj dio sporazuma koji se odnosi na suradnju na području sigurnosti u športu. Svjedoci smo sve većih nereda i opće neprihvatljivog sigurnosnog stanja na sportskim stadionima, pogotovo na nogometnim. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova su na tom području u zadnje vrijeme učinili veliki napredak, no to još uvijek nije dovoljno da bi recimo subotom ili nedjeljom u vrijeme neke nogometne utakmice jedna obitelj s djecom mogla doći na nogometni stadion, pogotovo ako bi to sportsko nadmetanje klubova bilo klubova ili reprezentacija iz zemalja potpisnica ovog sporazuma. Zato treba pohvaliti to da je ovaj sporazum obuhvatio i taj momenat i u njemu explicite stoji da će sporazumne strane surađivati i razmjenjivati informacije vezane za športska događanja. Ta razmjena obuhvaća i dostavu osobnih podataka o navijačima i osobama sklonim nasilju na športskim terenima. Suradnja obuhvaća i upućivanje policijskih timova za vrijeme održavanja športskih događanja te njihovo djelovanje na državnom području druge sporazumne strane, kao i razmjena iskustava. I na kraju treba reći da je najvažnije kada Sabor prihvati taj sporazum da ga obje strane primjenjuju bez bilo kakve zadrške i sigurno će tada svrha i rezultati s obje strane biti od velike nemjerljive važnosti. Ja ću svakako zbog svega ovog navedenog glasati za ovaj sporazum. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolegi zastupniku. Sljedeći se prijavio uvaženi kolega Mato Bilonjić. Izvolite, kolega. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče. Pred nama je Sporazum o suradnji policija Republike Hrvatske i Republike Srbije. Ugovorne stranke ovim sporazumom jačaju suradnju na području otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost i javni red, sprečavanju i progonu kaznenih djela, stanje sigurnosti nadzora državnih granica. Ono što je bitno naglasiti u ovome sporazumu jeste da bez suradnje dviju policiju između Republike Hrvatske i policije Srbije jako teško ćemo stati na kraj kriminalu koji jednostavno od jugoistočne Europe kroz Hrvatsku teži ka zapadnoj Europi, srednjoj i zapadnoj Europi. I ovim sporazumom se utvrđuju mogućnosti kadrovsko potpomaganje, materijalnu organizacijsku potporu, zajedničke vježbe. A budimo svjesni da danas kriminalci imaju daleko više novaca nego jedna i druga policija za opremanje kad žele napraviti određene određene probleme, odnosno kad žele izvesti neke kriminalne radnje i prisvojiti sebi određenu dobit ili izvršiti likvidaciju pojedinca što se pokazalo da mafija, odnosno organizirani kriminalci imaju bolju opremu, bolje oružje, pa su spremniji jednostavno od i naših policajaca i srpskih policajaca možemo kazati da naši policajci sukladno opremi koju imaju da jako dobro rade svoj posao. Tako da ovim sporazumom zasigurno će se unaprijediti jedno stručno, jedna stručnost policajaca, a svakako jedna obavještajna, razmjena obavještajnih podataka kad su pitanju dvije policije, znači Srbije i Bosne i Hercegovine. Jer znamo da ovaj kriminal otprilike ide nekako u krug zemljama bivše Jugoslavije, znači od Srbije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i da se tu negdje zatvara na ovome dijelu. I da je ova naša autocesta i željeznički koridor, pa danas sutra i ovaj prometni koridor koji će ići rijekom Savom da je zasigurno jedan od značajnih koridora i primamljiv i potrebit za sav taj kriminal koji preko tankih granica ili mekih granica zemalja jugoistočne Europe pokušava i preko naše zemlje doći do cilja, znači do bogatih europskih zemalja. Svakako da iščitavajući ovaj zakon mislim da je jedan korak naprijed u borbi protiv kriminala, organiziranog kriminala i svakako za sigurnost i jednog i drugoga naroda i iz iznijetoga podržat ću ovaj prijedlog ugovora, Hvala lijepo. Vrijeme za pojedinačnu raspravu je isteklo, a posljednja prijava pojedinačne rasprave uvaženi kolega Ranko Ostojić. Izvolite kolega Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Ne bih inače komentirao. Ovi sporazumi kad ih usvajamo najčešće prolaze u najboljem interesu da u suradnji sa drugim zemljama postignemo što kvalitetniju borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Ali mislim da se ovdje radi i o dodatnom izuzetku. Naime, kao što je postao bermudski trokut u kojem su nestajali brodovi tako je slična situacija bila sa balkanskim trokutom. Ja sam na taj način onih godina na početku 2000. i 2001., druge i treće objašnjavao što se zapravo događa upravo zbog nedostatka suradnje između policija nama najvažnijih znači susjednih zemalja a to je probat ću to ilustrirati na jednom vrlo praktičnom slučaju. Znači kriminalac iz Beograda napravi kazneno djelo ili opljačka banku u Zagrebu, skrije se u Sarajevu. I na pitanje kolega šta to znači, zašto to spominjem razlog je bio vrlo jednostavan. U Beogradu je policija sretna što njihovog kriminalca nema. U Zagrebu je situacija takva da mi nemamo pojma o kome se bilo što radi, a u Sarajevu su sretni radi toga što tamo troši novce. Sad kad taj trokut okrenete onda se uvijek zapravo događalo da su koristili prednost upravo toga šta nije bilo znači kvalitetne suradnje. Moram čak reći da je bila potpuna zatvorenost. Situacija se počela mijenjati 2002. godine. Ja bih samo rekao da je tada i Srbija primljena u članstvo Interpola. Do tada nismo imali čak ni formalnih mogućnosti da možemo zajednički djelovati. To i uz odobrenje Hrvatske koja je već bila članica i u Budimpešti je to i riješeno. Mislim da tada počinju koraci da se napokon postigne ono što je u zajedničkom interesu. Da ne dužim previše, mislim da je izuzetno bitno da se ne samo usvoji ovakav sporazum, nego je za policiju, a raduje me što se to danas realizira po meni najvažnija točka ako će kolege iz ministarstva poslušati da onaj dio riječi koji piše "može imati časnika za vezu" da se to najhitnije realizira jer je to upravo najbolji način realizacije i za jednu i za drugu stranu. Ovo ne govorim bez razloga. Pokazalo se da sa svim onim zemljama koje su realizirale s nama časnike za vezu da smo tu postigli daleko najbolje rezultate i mislim da to sigurno ne bi trebao biti trošak ni za Hrvatsku, ni za Srbiju s obzirom na opasnost koja se oko toga događa. Evo ja se zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega Ostojić. Kao što sam rekao ovo je bila posljednja prijava za pojedinačnu raspravu. Kolega državni tajnik Ivica Buconjić javio se u ime predlagača za zaključnu riječ. Izvolite državni tajniče. evo drago mi je da se povodom ovoga zakona je bilo ovoliko pojedinačnih rasprava i rasprava u ime klubova i da su svi koji su se javili za riječ poduprli donošenje ovoga zakona. Ja moram reći da zaista iz svih podataka koji se vode MUP-u je vidljivo da su upravo ovakvi sporazumu najefikasnije oruđe u suradnji sa policijama drugih država. Slažem se isto tako da ovo nije jedan u nizu međunarodnih sporazuma koje je potpisala Republika Hrvatska zbog toga što nam je Srbija, Republika Srbija susjedna zemlja, zbog toga što su upravo kriminalci ovih dviju država svo ovo vrijeme i u ratno vrijeme surađivali. I zbog toga je u interesu i Republike Srbije, a naročito Republike Hrvatske da Ministarstvo unutarnjih poslova i policije dobiju što je moguće bolje alate u borbi protiv kriminala na, prije svega na području Republike Hrvatske, a onda to sigurno ima i sinergijski učinak na stanje kriminaliteta u Republici Srbiji. pratiti naročito raspravu uvaženog zastupnika Lučina budući je bio ministar unutarnjih poslova pa sigurno ima i dodatna saznanja i o načinu funkcioniranja i rada MUP-a, pa bih samo rekao da sigurno da Ministarstvo unutarnjih poslova osim ovih suradnji putem bilateralnih sporazuma sa vladama drugih država isto tako surađuje sa ministarstvima i policijama drugih država i u okviru Interpola i u okviru Europola. Ministarstvo unutarnjih poslova je i potpisalo sporazum sa Europolom, što je sigurno dodatna potvrda da je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske visoko profesionalizirana institucija sa kojom Europol i članica Europola ravnopravno surađuju. I ono što je vrlo bitno, i razmjenjuju podatke. Naime, već se došlo u situaciju da se razmjenjuju podaci sa Europolom, Ministarstvo unutarnjih poslova je trebalo dokazati svoju visoku profesionalnost, trebalo je dokazati ispunjavanje visokih standarda u raspolaganju i čuvanju tih podataka, sigurno taj sporazum sa Europolom je jedan od vrlo važnih dokumenata kojim je sigurno i Ministarstvo unutarnjih poslova dobilo priznanje da velikim koracima se približava mjerilima, kriterijima i standardima koji važe u zemljama Europske unije. Isto tako je bilo pitanje oko zaštite granica. Ja isto moram reći sa zadovoljstvom da je hrvatski MUP ispunio gotovo sve kriterije što se tiče kriterija za ulazak u Europsku uniju. Ostaje još samo jedan kriterij oko popune granične policije prema broju koji je utvrđen strategijom integriranog upravljanja granicom i ovih dana će biti i taj kriterij ispunjen. Što se tiče stručnih, profesionalnih kriterija, Ministarstvo unutarnjih poslova je potpuno spremno za otvaranje i zatvaranje poglavlja 24. Ostaje još nekoliko političkih pitanja, kriterija, najčešće je to oko uređivanja granice sa Srbijom i granice sa Bosnom i Hercegovinom, ali to su politička pitanja. A što se tiče profesionalnih i stručnih kriterija, Ministarstvo unutarnjih poslova je apsolutno spremno i za otvaranje i zatvaranje poglavlja 24. Isto tako se Ministarstvo unutarnjih poslova i ubrzano priprema za ispunjavanje Šengenskih kriterija. Ministarstvo je donijelo Šengenski akcijski plan i sigurno ćemo u dogledno vrijeme biti spremni čuvati i granice Republike Hrvatske koje će za koju godinu biti i vanjske granice Što se tiče razmjene i osobnih podataka i razmjene klasificiranih podataka, to je vrlo osjetljivo područje zbog toga što nacionalna zakonodavstva i Republike Hrvatske i Republike Srbije posebnim zakonima uređuju ova pitanja i ove formulacije iz ovoga sporazuma su rezultat usklađivanja sa zakonskim rješenjima nacionalnih zakonodavstava Republike Hrvatske i Republike Srbije koja reguliraju korištenje, raspolaganje i razmjenu i osobnih podataka i klasificiranih podataka. Osim toga Republika Hrvatska ubrzano potpisuje i sporazume o korištenju i razmjeni, dostavi …/Govornik se ne razumije./… podataka sa svim zemljama, da upravo ta oznaka određenog stupnja tajnosti ne bi bila zapreka u razmjeni onih podataka koji mogu biti ključni za uspješniju borbu protiv kriminala. Što se tiče troškova, tu stoji da troškovi, da primjena ovog zakona neće zahtijevati dodatne troškove. To je točno. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova je predvidjelo u svom proračunu na određenim stavkama sredstva i za provođenje ovih aktivnosti koje se predviđaju ovim sporazumom oko suradnje sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srbije. I zaključno, slažem se da je ovo vrlo važan sporazum koji će se ovim zakonom potvrditi, zbog toga što nam je jedno od vitalnih sigurnosnih pitanja i interesa da suradnja sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srbije bude kvalitetna, bude učinkovita, bude što je moguće direktnija i neposrednija kako bi se Ministarstvo unutarnjih poslova i policija obiju država mogle zajedno boriti protiv kriminala koji ne poznaje i ne priznaje granice što se upravo u nekoliko zadnjih godina u Republici Hrvatskoj pokazalo. siguran sam da će se upravo to dogoditi da će donošenje ovog sporazuma se suradnja još više intenzivirati, da će hrvatska policija biti još učinkovitija u borbi protiv kriminala u kojima imamo tih međunarodnih elemenata, u ovom slučaju sa Srbijom. Hvala lijepa. **Friščić, Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.